i točka 12. radi se o Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom, praktički da ne čitam sve naslove odnosi se ista tematika. Da li netko od nazočnih ovdje ima protiv toga objedinjavanja? Nema. Prema tome konstatiram da smo objedinili te 4 točke. Idemo dalje dalje raditi, a to je 8. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom, s Konačnim prijedlogom zakona,

Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja, hitni postupak, P.Z. br. 687. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Danijel Mileta državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Izvolite.

Na zadnjem Svjetskom poštanskom kongresu održanom 2008. godine u Ženevi prihvaćena su 4 akta Svjetske poštanske unije i to su upravo 4 akta koje je cijenjeni potpredsjednik Sabora i pročitao, te je te akte potvrditi akte potvrditi odnosno ratificirati kako bi RH mogla postati strankom tih međunarodnih ugovora. Svjetska poštanska unija, ona je utemeljena 1874. godine s ciljem osiguranja načela slobodnog prometa poštanskih pošiljaka te uklanjanja granica i prepreka koje su sprečavale tijek i rast međunarodnog poštanskog prometa. Svjetska poštanska unija je 1948. godine postala specijalizirana ustanova UN-a, njezino sjedište je u Bernu u Švicarskoj, a danas broji 191 članicu, a RH je postala punopravnom članicom Unije 20. srpnja 1992. godine. Danas Svjetska poštanska unija predstavlja glavni forum za suradnju svih suradnika poštanskog sektora s ulogom savjetovanja, posredovanja, povezivanja, te pružanja tehničke pomoći kao i sa zadaćom utvrđivanja pravila za međunarodnu razmjenu poštanskih pošiljaka, donošenja preporuka za poticanje razvoja poštanskog prometa i poboljšanje kakvoće poštanskih usluga. Temeljni akti Svjetske poštanske unije kao njihove izmjene i dopune osvajaju se na Svjetskom poštanskom kongresu koji praktički predstavlja vrhovno tijelo Svjetske poštanske unije i na kojem se svake 4 godine okupljaju opunomoćeni svi predstavnici svih država članica. Mi smo upravo 4 akta Svjetske poštanske unije su pred vama i da bi RH mogla postati strankom tih međunarodnih političkih ugovora sukladno članku 141. Ustava potrebno je da Sabor potvrdi ova 4 ugovora. Ja mogu ukratko i reći za svaki od tih ugovora Prijedlog Zakona o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom. Svjetska poštanska konvencija za završnim protokolom jedan je od temeljnih međunarodno pravnih instrumenata Svjetske poštanske unije koji je obvezujući za sve države članice. Svjetska poštanska konvencija sadrži pravila koja se primjenjuju i važe za sve međunarodne poštanske usluge kao i odredbe u svezi s uslugama za pismovne pošiljke i poštanske pakete. Završni protokol uz Svjetsku poštansku konvenciju sadrži rezerve na taj međunarodni ugovor. Od novina koje su tu implementirane tu je uvođenje novih pojmova od kojih je najznačajniji pojam imenovanje operatora. Tu je dopuna odredaba pristupu domaćim uslugama i to je dopuna odredaba o terminalnoj naknadi. Što se tiče nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju prvog dodatnog protokola uz opća pravila Svjetske poštanske unije, on sadrži odredbe koje osiguravaju primjenu Ustava Svjetske poštanske unije i sam rad Unije te se tu ne mogu stavljati nikakve rezerve na ta pravila. Od nekakvih izmjena i dopuna najvažniji tu se odnose nekakve novine na rad Svjetskog poštanskog kongresa, sastav rad i sastanke upravnog vijeća dakle nekakve procedure. Na obveze generalnog direktora međunarodnog ureda, na postupak arbitraže, na određivanje i regulaciju troškova Unije i postupke podnošenja prijedloga Svjetskom poštanskom kongresu. Što se tiče trećeg, to je nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije. Ustav je što je i logično temeljni akt Svjetske poštanske unije koja sadrži sva temeljna pravila Unije. Na njega se također ne mogu stavljati nikakve rezerve. Od najznačajnijih izmjena i dopuna koje se nalaze pred vama, tu su tu su uvođenje pojma imenovanog operatora kao što je to bilo i u potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije, tu su također odredbe o arbitraži, tu su odredbe o aktima Svjetske poštanske unije i odredbe o pristupanju Svjetskoj poštanskoj uniji. I na kraju nacrt Prijedloga Zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja. Sporazum iz 2008. godine koji je tu pred vama. Njime se osigurava provedba sigurne i dostupne poštanske usluge plaćanja prilagođene najvećem broj korisnika na temelju sustava koji omogućuje interoperabilnost mreža imenovanih operatora. Na temelju ovog sporazuma imenovani operatori poduzimaju mjere u vezi s ispunjavanjem svojih obveza, a koji proizlaze iz domaćeg i međunarodnog zakonodavstva, a odnose se na suzbijanje pranja novca, na nefinanciranje terorizma i financijskog kriminala. Imenovani operatori moraju sukladno ovome nacrtu obavijestiti nadležna državna tijela o sumnjivim transakcijama. I to bi uglavnom bilo to, uz naznaku da sukladno članku 141. Ustava se predlaže da ovaj međunarodni ugovor, odnosno ova četiri međunarodna ugovora da se potvrde zakonom. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim nema zainteresiranih odbora. Dobro. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama su četiri međunarodna sporazuma Prijedloga zakona Svjetske poštanske unije koji kao takvi da bi postali dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske trebaju proći predviđenu zakonsku proceduru sukladno Ustavu Republike Hrvatske. Državni tajnik je rekao zašto je došlo do ovih prijedloga zakona. Naime, Republika Hrvatska je potpisnica više međunarodnih sporazuma Svjetske poštanske unije. Sukladno nekim promjenama, izmjenama i dopunama Svjetske poštanske konvencije pred nama su ova četiri međunarodna sporazuma, prije svega potvrđivanje Svjetske poštanske konvencije sa završnim protokolom, potvrđivanje prvog dodatnog protokola za opća pravila Svjetske poštanske unije, Prijedlog zakona o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije te Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja. S obzirom da postoji posebni interes Republike Hrvatske da navedeni međunarodni sporazumi postanu što prije dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske postoji dakle opravdanost da se ovi međunarodni sporazumi, odnosno ovi prijedlozi zakona donesu po hitnom postupku ovdje u Hrvatskom saboru. Ne bih ponavljao ono što je gospodin državni tajnik rekao koje su to izmjene i dopune jer smo čuli u njegovom izlaganju. Bitno je da ovi međunarodni sporazumi Svjetske poštanske unije, s obzirom da smo od '92. potpisnica Međunarodnog sporazuma o Svjetskom poštanskoj uniji koju čine 191 država svijeta i Republika Hrvatska dakle ima obvezu da potvrdi ove međunarodne sporazume. I kao što sam rekao i kao što smo čuli izlaganje državnoga tajnika, postoji potreba da navedene promjene, izmjene i dopune prijedloga zakona i Ustava Svjetske poštanske unije postanu što prije i dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Sve predložene prijedloge zakona klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća i glasat će za njegovo usvajanje u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, HSU-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo budući smo od državnog tajnika imali iscrpno uvodno izlaganje sa svim bitnim elementima koje nose ova četiri zakona ja ću onda samo reći da će klub HNS-a, HSU-a prihvatiti sva četiri prijedloge, ali ću priupitati nešto. U sva četiri prijedloga zakona piše stupanje na snagu 1. siječnja 2010. godine. O čemu se tu radi, što se tu dogodilo, danas je 27. siječnja 2011. godine pa me to zbunjuje. Problematika je kaže se isto u dokumentima sročena u Ženevi 2008. godine. Što se čekalo do danas i molila bih objašnjenje ovog podatka u sva četiri primjerka predloženog zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Time smo zaključili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Niko Rebić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Na klupe smo dobili set zakona, odnosno četiri zakona koji su usvojeni na Kongresu Unije u Ženevi koji se bave zapravo poštanskom problematikom i mislim da je jako dobro da idu u paketu radi efikasnosti. To su Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije, Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola iz općih pravila Svjetske poštanske agencije, Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim uslugama plaćanja. Ono je zajedničko za sva četiri prijedloga zakona, da su s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora kojima država i formalno izražava spremnost da bude vezana predmetnom problematikom. Ali isto tako u ovoj fazi pošto nije moguće mijenjati tekst mislim da je važno naglasiti da je Republika Hrvatska još 1992. godine kod generalnog direktora međunarodnog ureda položila svoju ispravu o pristupu uniji i temeljnim aktima i od i od te 1992 godine zapravo punopravna članica. Dakle, Svjetska poštanska unija osnovana je 1874. s ciljem razvoja komunikacija između država, s ciljem efikasnih pružanja poštanskih usluga kao i doprinosa pri postizanju ciljeva međunarodne suradnje na kulturnom, socijalnom i gospodarskom polju. Ovim prijedlogom zakona Svjetska poštanska konvencija sa završnim protokolom uvodi odredbe, a najvažnije su uvođenje novih pojmova, izmjena i dopune postojećih pojmova, dopuna odredaba o nedopuštenim pošiljkama i dopunama odredbi o pristupu domaćim uslugama i dopuna odredaba o terminalnoj naknadi. Kao najvažniji pojam koji se uvodi to je imenovani operater. Imenovani operater može biti bilo koja vladina ili nevladin subjekt kojeg je službeno imenovala država članica kako bi obavljao poštanski promet i ispunjavao odgovarajuće obveze koje proizlaze iz akata unije na njezinom području. Ovim prijedlogom dopunjuju se odredbe o nedopuštenim pošiljkama, kao zabrana predmeta kojim svojim prirodnim pakiranjem, dakle zabrane zabrane koje se odnose na eksplozivne predmete itd. O dopunama odredbi u pristupu domaćim uslugama propisuje se da svaki imenovani operater je dužan omogućiti drugim operaterima sve poštarine, odredbe i uvjete koje nudi u domaćem prometu pod istim uvjetima. Nadalje, imenovani operater održava u prijelaznom sustavu mogu onemogućiti drugim operaterima primjenu domaćih uvjeta i to ograničenom broju na uzajamnoj osnovi tijekom probnog razdoblja od dvije godine. Ono o terminalnim nakladama temelji se na otvaranju kakvoći usluga u državi odredišta. Vijeće za poštansku operativu ovlašteno je mijenjati iznose naknada radi poticanja sudjelovanja u sustavu praćenja, te nagrađivanja imenovanih operatera za postizanje zadanih ciljeva kakvoće kao što može odrediti kazne u slučaju nedovoljne kvalitete. Nakon svega navedenog a uzimajući u obzir značaj izmjena dopuna Svjetske poštanske konvencije smatram da je interes Republike Hrvatske da što prije postane strankom tog međunarodnog kao i strankom svih četiriju ovih zakona ovih zakona koja danas usvajamo. Zato ću podržati donošenje ovih zakona po hitnom postupku. Hvala. Izvolite. **Nenadić, Živko (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, budući smo objedinili ova 4 prijedloga zakona ja ću isto nastojati ne ponavljati se, a možda samo nekoliko odrednica koje ja smatram da je bitno naglasiti, a dakako da će ih sve, sva četiri ova prijedloga zakona trebati podržati, da je to nužno. Dakle, u ovom prvom prijedlogu Svjetske poštanske konvencije mislim da je vrlo važno naglasiti članak 3. koji kaže da su države članice dužne osigurati da svi korisnici usluga uživaju pravo na univerzalne poštanske usluge koje uključuju stalno pružanje kvalitetnih osnovnih poštanskih usluga svim korisnicima na cijelom državnom teritoriju područja država članica po pristojnim cijenama. Smatram da je to vrlo bitno i u tom isto se navode i odredbe za funkcioniranje poštanskih usluga od slobode provoza, vlasništva nad pošiljkama, prekršajima, dodatnim uslugama, nova tehnologija zahtjeva i elektroničke pošiljke itd. Dakle, to je čini mi se nekako najvažnije. U ovom dodatnom protokolu uz opća pravila Svjetske poštanske usluge on nije toliko zanimljiv za javnost, pa ne toliko ni za nas jer samo govori o načinu funkcioniranja samog Kongresa, pa tu ne bih ništa baš isticao posebno. U P.Z. br. 686 osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetske poštanske unije izmjene i dopune Ustava možda su najvažniji ovo što je i državni tajnik spomenuo uvođenje novih pojmova kao imenovani operator. Ali i izmjene i dopune postojećih pojmova, odredbi o pristupanju Uniju, arbitraži i sličnim stvarima. I ovo četvrto, P.Z. 687. Sporazum o poštanskim uslugama plaćanja. Ovim sporazumom osigurava se provedba sigurne i dostupne poštanske usluge plaćanja prilagođene najvećem broju korisnika temeljem sustava koji omogućava inter operabilnost mreža imenovanih operatora. Dakle, svaka država članica mora na svom području osigurati najmanje jednu od poštanskih usluga plaćanja ili poštansku uputnicu, nalog za isplatu, nalog za uplatu ili prijenos putem pošte. I ovdje također ističem da sukladno novim tehnološkim postignućima sporazum sadrži i načelo

Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Na samom početku izrazit ću svoj stav da podržavam sva četiri predložena zakona i vjerujem da su predloženim zakonima obuhvaćene sve odredbe koje će zasigurno podići razinu kvalitete poštanskih usluga, a vjerujem i prihode domaćih operatora preko terminalne naknade i plaćanja poštanskih usluga. Obzirom da je manje više sve već rečeno o zakonima ja bih se osvrnuo samo na članak 3. Svjetske poštanske konvencije koji kaže u cilju pridržavanja jedinstvenog poštanskog područja Unije države članice dužne su osigurati da svi korisnici usluga uživaju pravo na univerzalne poštanske usluge koje uključuju stalno pružanje kvalitetnih osnovnih poštanskih usluga svim korisnicima na cijelom državnom području država članica po pristupačnim cijenama. Možda u urbanim i velikim sredinama toliko to i nije izraženo koliko u manjim ili rijetko naseljenim sredinama pogotovo uvođenjem novih elektronskih načina komunikacija. Poštanski uredi su smanjili obim posla i samim tim smanjenjem obima posla neki od poštanskih ureda se i zatvaraju, a neki smanjuju ili skraćuju svoje radno vrijeme. Ja vjerujem da će se usvajanjem i ovih zakona omogućiti da poštanski uredi ili operatori domaći ostvare značajnije prihode kako bi mogli zadržati rad ureda, poštanskih ureda koji trenutno rade po malim sredinama, gradovima i općinama. A ako i ne da će se iznaći načina i mogućnosti za sredstva kojima će se osigurati njihov rad kako bi sukladno članku 3. navedene Konvencije svi imali jednaka prava i isti pristup i poštanskim uslugama. U vjeri da će se to i održati, da će se realizirati. Dakle, još jednom dajem punu potporu usvajanju sva četiri predložena zakona. Hvala lijepo. Završni osvrt državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Daniel Mileta. Izvolite. **Mileta, Danijel** Hvala lijepa. Dakle, bilo je jedno pitanje. Spominje se datum 1.1.2010. godine kada je ugovor stupio na snagu. Da, međunarodni ugovor je stupio na snagu 1.1.2010. godine. No, da bi on došao u obliku ovakvome kakav je sad na vaše klupe potrebno je određeno vrijeme, potrebno je određene korake napraviti i to je jedini razlog zašto je sada na ratifikaciji. Inače, Hrvatska nije imala rok da bi ratificirala ovaj, odnosno ova četiri sporazuma. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu o točkama 8., 9.,